Dajem na glasovanje Prijedlog deklaracije o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske predložila je akt na temelju članka 129. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Davorin Mlakar, ministar Uprave. Izvolite. Nakon što bude dano uvodno izlaganje ćete se javiti. Hvala lijepa. Izvolite ministre. **Mlakar, Davorin** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Kao što je Vlada i najavila na prošlotjednoj sjednici došla je pred Sabor sa prijedlogom Deklaracije o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije. Vlada svjesna problema koji postoje zasada u suradnji između dvije države, svjesna da samo svojim internim zakonodavstvom ne može riješiti sva otvorena pitanja nadležnosti za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida, a da se ne očituje i na rješenja u susjednim zemljama predložila je deklaraciju koju ste dobili na klupe u ovom tekstu u kojoj želi ponovno istaknuti neke bitne činjenice koje nažalost nisu u potpunosti bile poštivane proteklih godina i u pravosudnoj suradnji između tijela Republike Srbije i Republike Hrvatske. Naime, ono što je stajalište Vlade i što je razlog za donošenje, odnosno predlaganje ove deklaracije je činjenica da Republika Srbija svojim internim zakonodavstvom donoseći Zakon o nadležnosti pravosudnih tijela Republike Srbije širi jurisdikciju tih tijela i na prostor RH. Temelj za širenje jurisdikcije Republike Srbije na RH ne postoji, dapače ono što je osnovni prigovor RH je činjenica da uvažavajući međunarodno pravne dokumente, ja ću ih ovdje zbog potrebe citirati, a to su rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 777. i 821., jedna iz '92., a druga iz '93. godine, kao i rezolucije Opće skupštine UN-a br. 47/1 su utvrdile

i da niti jedna od bivših republika te bivše države nije isključivi pravni slijednik nepostojeće države. Zbog toga što mislimo da nijedna od bivših republika ne može preuzeti sljedništvo potpuno sljedništvo bivše države ne može ni svoje pravne akte temeljiti na aktima nepostojeće države. To je bio osnovni razlog zbog čega smo mislili da se mora ponuditi ova deklaracija jer u postupanju pravosudnih organa Republike Srbije se ove međunarodno pravnim aktima utvrđene činjenice ne poštuju. I zbog toga smatramo da je međunarodno pravno neprihvatljivo, da je protuzakonito donositi akte kojima bi se jurisdikcija pravosudnih tijela susjednih država proširivala na područje RH. Smisao je deklaracije da osim da istaknemo ponovno ova načela, dakle da je ovo međunarodno pravno neprihvatljivo postupanje jedne države, da upozorimo na međunarodne akte koji reguliraju suradnju i prijateljsku suradnju između država. Smisao je da ovom deklaracijom pozovemo Republiku Srbiju da zaključi s Republikom Hrvatskom međunarodni ugovor kojim bi se riješilo pitanje nadležnosti, pa u ovom konkretnom slučaju, za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine genocida koji su međunarodnim pravom utvrđeni. Mislimo da smo time poslali jasnu poruku i Republici Srbiji, ali i Međunarodnoj zajednici da je ovakvo postupanje u internom zakonodavstvu jedne države neprihvatljivo i pozivamo da se zaključi međunarodni ugovor da se riješe ta otvorena pitanja. To je smisao deklaracije i vjerujem da ćete uvažavajući i ove okolnosti i razloge zbog potreba donošenja ove deklaracije takvu deklaraciju i prihvatiti. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Prije otvaranja rasprave uvaženi zastupnik Zoran Vinković traži riječ u ime kluba. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, obzirom da mi Poslovnik vratio moć govora koju mi je oduzeo vaš prethodnik prema članku 223. Poslovnika Hrvatskog sabora u ime Kluba HDSSB-a tražim stanku od 10 minuta. Koji je razlog? **Vinković, Zoran (HDSSB)** Razlog je između ostalog taj što u Đakovu srce Slavonije, u ovom trenutku je dramatična situacija,

čuo sam dramatična situacija u Slavoniji, 350 radnika i to je dovoljno, hvala lijepa. S obzirom da je potpredsjednik Šeks postupio u skladu sa Poslovnikom kada je odbio dati riječ, on je tada s obzirom da ste vi inzistirali i dalje vaši predstavnici na tome on je uputio taj predmet na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ne možemo, dok Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ne donese odluku, ne možemo više taj predmet vraćati, hvala lijepa, hvala lijepa, dok Odbor ne donese odluke, ne mogu ja sada kršiti Poslovnik na taj način

Molim vas bez dobacivanja iz klupe, nemojte to činiti, nemojte opet provocirati. Hvala lijepa. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Deklaracije o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije. Ova Deklaracija kao što je rekao ministar koja je najavljena rekao ministar koja je najavljena već u vrijeme kada smo raspravljali o zakonu o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA i bivše SFRJ i Republike Hrvatske evo sada je pred nama kao akt Hrvatskog sabora kojim se izražava opće stajalište Sabora o pitanjima unutarnje ili vanjske politike, te o drugim pitanjima koja su važna za državu. Hrvatski sabor jasno deklarira suverenost Republike Hrvatske pravno sljedište, SFRJ jednako za sve bivše Republike SFRJ, SFRJ, dosljednu primjenu načela međunarodnog prava, ustrajnost u namjeri procesuiranja i kažnjavanja ratnih zločina počinjenih na teritoriju Republike Hrvatske, uvjerenost da nitko ne smije ostati nekažnjen za počinjene ratne zločine. Deklaracija utvrđuje da je republika Hrvatska proširila svoju jurisdikciju na područje svih bivših Republika Jugoslavije pa time i na Republiku Hrvatsku, što je protivno načelima poredbenog i međunarodnog prava pogotovo kada se jurisdikcija širi na određeni krug država i također jasno je ovom deklaracijom Hrvatski sabor iskazuje volju za daljnju suradnju povjerenje, dobrosusjedske odnose i stoga poziva Republiku Hrvatsku na zaključenje međunarodnog ugovora kojim će se pitanja nadležnosti za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida urediti na cjeloviti način sukladno načelima međunarodnog prava. Svjesni da samim donošenjem zakona kako je rekao ministar, ove odnose ne možemo urediti izvan Republike Hrvatske i da time ne možemo zaštiti naše građane od primjene zakona koji je donijela Republika Srbija, a to je da ona vodi, procesuira i sudi za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida, za sva kaznena djela počinjena na području svih bivših Republika Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Stoga se poziva na čvrsti međunarodni ugovor kojim bi države međusobno riješile ove odnose. svojom ustavnom odlukom o suverenitetu i samostalnosti iz lipnja 1991. i deklaracijom iz iste godine o proglašenju suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kao i odlukom o raskidu državno pravnih sveza iz listopada 1991. jasno odredila Hrvatsku kao samostalnu i suverenu državu, jasno je odrekla limitet i legalitet svim saveznim tijelima tadašnje SFRJ pa tako i tijelima Jugoslavenske narodne armije i utvrdila suverenitet među inim i da da na području Republike Hrvatske vrijede i važe samo zakoni koje je donio Hrvatski sabor, i u prijelaznom periodu oni savezni zakoni koje nije Hrvatski sabor stavio izvan snage. rezolucija Ujedinjenih naroda potvrdila raspad i prestanak socijalističke federativne Republike Jugoslavije, premda je Ustavni sud i arbitražna komisija utvrdila jasno 8. listopada 1991. kao dan od kada Hrvatska država postaje suverena i samostalna i međunarodno priznata, priznata država, usprkos svemu tome a tome smo raspravljali prošli tjedan kada smo razgovarali o Zakonu o ništetnosti određenih pravnih akata, usprkos svemu tome Srbija je 2010. godine, odnosno donijela u 2009., a stupio je na snagu u 2010. zakon koji dosta benigno zvuči, zove se Zakon o organizaciji pravosudnih tijela u suđenju za ratne zločine, ali iza takvog zakona krije se zapravo jedna odluka kojom se jedna odredba zakona kojom se zapravo vrši pravna agresija na suverenitet svih država bivše Jugoslavije, pa tako i na RH. Stoga je onaj zakon koji smo raspravili ovdje pred Hrvatskim saborom politički odgovor na tu pravnu agresiju kojim je Hrvatska jasno rekla da ti i takvi zakoni kao i akti bivše SFRJ i JNA koji su zapravo

neće važiti, neće vrijediti i u tim slučajevima da hrvatsko pravosuđe i Ministarstvo pravosuđa neće odgovarati za međunarodnu pravnu pomoć. Bilo je puno rasprave hoće li donošenje toga zakona i deklaracija onemogućiti postojeću suradnju između tužiteljstava između Državnog odvjetništva RH i Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije, hoće li ta suradnja postupno stati i hoće li to biti na korist ratnim zločincima. Moram ponoviti da tome nije tako, jer svatko tko iščita sporazum tužiteljstava jasno vidi da se taj sporazum odnosi na razmjenu dokumenta i dokaza. I ne zaboravimo kako je taj sporazum nastao, nastao je kao sporazum tužiteljstava radi procesuiranja ratnih zločina, ali je prvi i osnovni razlog zašto se pristupilo sporazumu da ne bi izbjegli suđenju i kazni ratni zločinci, bilo prije svega stoga jer su oni bili nedostupni hrvatskom pravosuđu i u nekim rjeđim slučajevima i srpskom pravosuđu. Dakle, smisao sporazuma da svaka država sudi za počinjeni ratni zločin svome državljanu koji joj je dostupan, a da se međusobno razmjenjuju dokazi koji bi te optužbe koji bi te optužbe mogli potkrijepiti i služiti kao dokazi u postupku protiv tih osoba. taj sporazum nije međunarodni ugovor u smislu sporazuma dvaju država, već je to sporazum tužiteljstva da bi si međusobno pomagali u vođenju postupaka. donošenjem ovoga zakona taj sporazum se ne dezavuira, ali bi se možda netko bojao da će Republika Srbija izgubiti dobru volju za daljnjom suradnjom. daljnjom suradnjom. Ja vjerujem da to neće biti tako jer ni Hrvatska nije prestala surađivati po ovom sporazumu onog trenutka 2010. kada je Srbija donijela svoj Zakon o proširenju kao presedan o proširenju jurisdikcije i na područje RH. Evo stoga jer ni u jednom trenutku mi ne mislimo da treba prekinuti suradnju sa Srbijom kao i sa drugim državama u otkivanju i procesuiranju bilo kojeg zločina, a poglavito ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocidu kao najtežih zločina. I stoga se ovom deklaracijom Hrvatski sabor potvrđuje jasnu opredijeljenost da se procesuiranju, sude i otkrivaju počinitelji ratnih zločina, da nitko ne ostane nekažnjen i jednako tako utvrđuje svoju volju i spremnost na suradnju sa Republikom Srbijom pozivajući je na sklapanje međudržavnog, međunarodnog ugovora radi uređenja ovih pitanja koja bi onda to uređenje vrijedilo i za Republiku Srbiju i za RH. Stoga i za RH. Stoga ćemo mi podržati donošenje ove deklaracije. Hvala Gospodine potpredsjedniče, ministri, zastupnici. Da, gospodine zastupnici, bilo bi daleko bolje da mi sada ovdje razgovaramo o nogometu nego da razgovaramo o ovim deklaracijama, kako se ovo zove, deklaracija o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela RH i Republike Srbije, a kasnije ćemo razgovarati oko one deklaracije o

u neposrednim ogledima prije svega jednu jaku Hrvatsku i malo slabiju BiH i još isto tako malo slabiju Crnu Goru. I svaka čast Sloveniji što nas je lišila jednog ozbiljnog protukandidata mislim ovdje na Srbiju. Znači to je dobro jer je jedan ozbiljan partner manje. Međutim, ajde neću o nogometu iako bi bilo daleko ozbiljnije da mi danas razgovaramo o nogometu nego o ovim deklaracijama. Ali ću se vratiti na deklaraciju. Ali kada me već malo provociraju. Evo toliko … Znači ajde da se vratim na svoju raspravu koju sam imao prije 7 dana za ovom govornicom pa sam najprije citirao predsjednika republike koji jasno bio a priori onoga Zakona o ništetnosti, pa sam vam citirao državnog odvjetnika koji je jasno kaže "zakon će upropastiti našu suradnju s tužiteljima u Srbiji". Pa sam vam spomenuo koliko je bilo procesa u Srbiji na hrvatski zahtjev, pa sam tako rekao da 29 predmeta ratnih zločina je procesuirano u Srbiji, 53 osobe su u postupku, 20 optuženih za ratni zločin, 13 osuđenih za ratni zločin, 5 pravomoćnih presuda, rekoh isto tako da je neprihvatljivo da na stupidne srbijanske optužnice uzvratimo jednako tako stupidnim zakonom. A sada ću to reći i da sve to garniramo jednako tako "stupidnom deklaracijom" Što je rekao gospodin Branko Smerdel koji je inače i član našega Odbora za Ustav i Poslovnik? Pa on ovako kaže, naši zakoni jasno ni na koji način ne mogu obvezivati Republiku Srbiju kao što ni njihovi ne obvezuju Republiku Hrvatsku. Pa je rekao dalje, prema tome moj je savjet svima koji su na srbijanskim optužnicama da nikako ne napuštaju teritorij Republike Hrvatske da im se ne bi dogodilo isto što i Veljku Mariću i … /Ne razumije se./… koji je na temelju slične optužnice uhićen u Londonu ili generalu Jovanu Divjaku kojemu je cijelo Sarajevo skandiralo s pravom, kako je ono bilo "Jovane Srbine, čaršija je uz tebe", tako nekako, koji je uhićen bio u Austriji, obrazlaže profesor Smerdel itd., itd. Neću citirati europske povjerenike, ali ću gospodo zato reći sljedeće. Samo jedna deklaracija koja je usvojena u ovom parlamentu i to pred punih 20 godina doista je imala učinka i to je bila ona Deklaracija o neovisnosti koju je svojedobno prije 20 godina u zgradi INA-e citirao ili prezentirao gospodin Šeks. Sve ostale deklaracije nakon toga usuđujem se kazati i one je predlagala opozicija pa ih većina nije prihvaćala i obrnuto, bile su jedna "trla baba lan". Sjetite se, ajde budimo pošteni ovako između sebe, ijedne deklaracije koja je imala jednu povijesnu ili društvenu težinu. Ova naša znači današnja deklaracija koja nosi sljedeći naziv, trebam to pročitat, o nekim pitanjima suradnje pravosudnih tijela Republike Hrvatske i Republike Srbije imat će otprilike, a toga smo svi ovdje svjesni, isti učinak kao i ona deklaracija recimo o antifašizmu koju smo izglasali pod HDZ-ovom vladom 2005. godine, a nakon toga apsolutno ništa se nije dogodilo ne računajući, a danas ih ovdje nema, da npr. HDZ-ovi partner čak ni neke spomenike zbog nedostatka građevinske dozvole ne mogu podizati u nekim u nekim hrvatskim krajevima. Znači, ovom deklaracijom svi smo mi svjesni činjenice kao i u onom o Europskoj uniji, nećemo ništa riješiti. Ono što je problem, najmanje ćemo mi pomoći stvarnim braniteljima. Ako netko recimo od predlagača u HDZ-u misli da će ovim nešto dobiti to je legitimno u ovo predizborno vrijeme, ok, vjerojatno će nešto dobiti, ali Zakonom o ništetnosti i nakon toga ovim deklaracijama ja mislim osobno da se gospodo prije svega radi šteta optuženima. Nitko, u to sam uvjeren, od 44 "optuženih" ne vjeruje da im može pomoći Zakon o ništetnosti ili ova deklaracija na čelu sa Vladimirom Šeksom koja je kazao putovat ću po Europi, ali neću ići u Srbiju. Ja ponavljam ono što sam zadnji puta rekao, gospodinu Šeksu se pakuje, to otvoreno kažem, to delegitimira kompletan set ovih optužnih prijedloga, ali kao što sam i zadnji puta rekao za jednoga iz iz tog seta optužnih prijedloga ne bih stavio ruku u vatru ali sada pošto nije na slobodi neću spominjati njegovo ime. Normalno, nikome se ne može imputirati neki genocid pa ni njemu, nešto drugo možda da. Ono ratno vrijeme koje smo mi na neki način svjedočili bilo je jedno čudno vrijeme. S jedne strane ljudi su davali ono najbolje od sebe što će vjerojatno biti i što je s pravom opjevano, a neki su davali i ono najgore. Ono što je Vukovar preživio, a ovaj set optužnica se tiče upravo tog grada, ja kažem ono što je Vukovar preživio nije nitko preživio. Da, Srebrenica je. Govorim o razdoblju od '45. na ovamo. Vukovar je onaj koji je slomio zube jugoslavenskoj vojsci, Miloševićevoj velikosrpskoj politici, apsolutno. Međutim, neki dečki da parafraziram Norca koji kaže otprilike ovako, danas bi neke stvari drugačije učinio, bile su žrtve one politike koju je u jednoj rečenici svojedobno sažeo jedan ustavni ustavni sudac koji je rekao da u obrambenom ratu nije moguće počiniti ratni zločin. Bivši pokojni predsjednik išao je korak dalje pa je otprilike rekao ne, prilikom otvaranja ove škole "Ban Josip Jelačić", znači te vojne škole, ne nećemo mi tužiti njih kako oni ne bi tužili nas. Međutim jasno, omjere ne možemo ni na koji način uspoređivati. Međutim što je bit? Nije stvar da mi donosimo ovakve deklaracije, bit je da mi rješavamo probleme. Problem optužnica treba riješiti. Postavlja se pitanje da li taj problem može riješiti ova Vlada, ja tvrdim da ne može. Da li može to riješiti aktualni ministar kojega niti vladajuća većina ne poziva više da brani ovu ovu deklaraciju ili onaj Zakon o ništetnosti ili onu koja će uslijediti nakon toga. Jasno da ne može kad je izgubio pod navodnicima, neću reći legitimitet ali na neki način podršku unutar tih svojih struktura. Da li će uspjeti nova Vlada razriješiti taj problem, ja želim vjerovati da ona to može i da hoće. koalicija to mora riješiti. Kako riješiti, mora sjesti za stol sa Srbijom i sa njihovim vodstvom pokušati razriješiti taj problem. Znači, taj problem neće se riješiti da mi jedni drugima šaljemo poruke ili pišemo ovdje zakone koji njih ne obvezuju i obrnuto, već jednostavno razgovorima i to na najvišoj razini. Nije bitno da li je ovdje riječ o predsjedniku, da li je riječ o predsjedniku Vlade ili nekome drugome koji će imati zapravo iza sebe onu parlamentarnu većinu koja će biti spremna stati u obranu hrvatskih građana. Sama deklaracija, pazite, koja je sastavljena od ove preambule na pola stranice i dvije proširene rečenice otprilike ne računajući ovo obrazloženje u velikom dijelu čak ni nije sporna. Šta se ovdje govori, ovdje se govori polazeći od činjenice da je suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv, neprenosiv, ok apsolutno to je jasno, podsjećajući da su sve samostalne države nastale raspadom bivše SFRJ njezine pravne sljednice, apsolutno da, zauzimajući se za dosljednu primjenu načela međunarodnog prava sa državnih, osobito u povelju Ujedinjenih naroda, Deklaracije o načelima, međunarodno pravo, prijateljskim odnosima, suradnje između država u skladu sa Poveljom Ujedinjenih naroda, Deklaracija o nedopustivosti itd. Da. Ustrajati u namjerama da se sukladno preuzetih međunarodnim obvezama i unutarnjem pravnom poretku procesuiraju kazne počinitelji svih ratnih zločina. O tome govori naša deklaracija. Zločina protiv čovječnosti, genocida počinjenih na području Republike Hrvatske. Vjerujem i ostalih država iza ex Jugoslavije. O.k. Isto za. Međutim, moj stav je ili moj savjet je da pred ove izbore sami sebi ovoj zemlji ne činimo štetu. Bilo bi bolje kad bi možda jednu ovakvu zajedničku deklaraciju u isto vrijeme ne ovakvu, malo drugačiju potpisale svi parlamenti svi parlamenti ili iza njih stali svi parlamenti zaračenih strana tamo u periodu od '91. do '95. godine. Međutim, što mi trebamo? Ne deklaracijama, nego ja bih rekao svojom praksom rješavati. Mi moramo naprosto već jedanput potaknuti povratak izbjeglica. Mi moramo početi rješavati problem sukcesije. Ne znam koliko je tamo ostalo još iza one države milijardi tih eura ili dolara, ali to trebamo raspodijeliti. Mi moramo utjecati na obnovu pa i onih zgrada i onim pojedincima koji su stradavali izvan područja, koji su bili direktno ratom zahvaćeni na primjer u Bjelovaru, a koji su izuzeti iz tog postupka obeštećenja, a bili su svo vrijeme lojalni građani Republike Hrvatske pa i to možemo tretirati kao jedan ozbiljan zločin koji se počinio. Jasno je treba tretirati taj ratni zločin, treba riješiti gospodo pitanje i stanarskog prava, pa na primjer samo da vam spomenem da je nedavno Republika Hrvatska u Strasbourgu izgubila jedan spor sa jednim Riječaninom glede jednoga stana koji je dobio od JNA. od JNA. Čovjek koji je bio lojalan Hrvatskoj, koji se čak stavio Hrvatskoj na dispoziciju, ali su ga da ne kažem razbojnici izbacili iz svog stana. Samo da nađem. Da, radi se o gospodinu Petru Orliću. Zašto ne, spomenut ću i njegovo ime koji nije obeštećen, ali biti će, a kojemu je učinjena jedna ogromna nepravda. Treba rješavati gospodo pitanje gospodarstva. Ta su pitanja životna pitanja. Treba obnavljati povjerenje ne ovakvim stupidnim optužnicama to je točno. Treba rješavati pitanje razvoja i to sve mora biti neki ulog za hrvatsku budućnost. Svađa ne može biti budućnost. Razgovor, povjerenje da. Stupidne optužnice ne. Stupidni zakoni ne, dobro susjedstvo da. Nepotrebne deklaracije ne. Jednom riječju ovim zakonima, ovim deklaracijama bojim se kao što je to netko kazao možda je to čak bio i državni odvjetnik ide se samo na ruku ekstremistima i to u ovom trenutku i slučaju zasigurno nije dobro. Znači, pozivamo se u ovom normativnom dijelu deklaracije da te probleme pokuša netko na nekoj višoj razini razriješiti, a zapravo neke stvari dovodimo do svršenog čina. Prema tome, to nije naprosto naša budućnost i zato bi bilo stvarno bolje kad sam već započeo razgovor o nogometu da pričamo o našim protivnicima. Jer koga ćemo dobiti, da li ćemo plasirati to stvarno iza sebe može Hrvatskoj donijeti korist ne od 10 milijuna eura koliko će dobiti nogometni savez, nego kroz reklame itd. Cijela ekonomija piva, ovoga, onoga će naprosto raditi i zato treba podržati Bilićeve dečke da ustraju i da ove utakmice pred nama konačno riješe u svoju i našu korist. **Jarnjak, Prijavite se za izbornika tamo i tam raspravljajte s njima. Imamo sada nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa zastupnik Kajin je rekao da donošenje Zakona o ništetnosti itd. da škodi optuženima. To jednostavno nije točno. Taj zakon štiti suverenitet i hrvatske građane i štiti ih od toga da im se uručuju optužnice temeljene, optužnice Jugoslavenske narodne armije temeljena na iznuđenim iskazima Hrvata u srpskim logorima. Dakle, od toga ih štiti, a sve ono drugo procesuiranje ratnih zločina se temeljem sporazuma može nastavit. I kolega Kajin je vrlo često upotrebljavao vrlo, rekla bih bezobrazno izraz stupidni ili glupi za zakon i deklaraciju. A ako je nešto stupidno i nečuveno i glupo to je da govori da bi ozbiljnije bilo raspravljati o nogometu nego o procesuiranju i suđenju za ratne zločine. Toliko o ljubitelju temeljnih ljudskih prava i sreća da gospodin Kajin nije vodio pregovore u poglavlju 23. jer vjerojatno nikada ne bi sa takvim stavom bili završeni. Imamo drugi ispravak netočnog navoda. To je uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Kajin u nizu kontradikcija, a čini mi se sve je bilo kontradiktorno kod njega ovdje. Čas je nešto za, čas protiv. Pored ostalog je rekao da na srbijanske optužnice odgovaramo stupidnim zakonom. Prije svega, gotovo jer nisam čuo preko njegovih usta da je prošla riječ optužnice Jugoslavenske narodne armije čiji je izgleda Srbija postala diler i koje pitanje, pitanje u kojoj količini se nalaze u rezervi. A što se stupidnosti zakona tiče zakonom se rješavamo jurisdikcije Srbije nad Hrvatskom što mislim da nema ničeg logičnijeg o tom, a za sve ostale dogovore, razgovore, pregovore između ministarstava, vlada sam u svakom slučaju za to. Ali u ovom trenutku mislim da je to bio jedini način i jedina mogućnost odgovora. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega je netočno kazao, citiram da prijedlog zakona i ova deklaracija neće ni na koji način pomoći optuženim hrvatskim braniteljima. To je netočno. U krajnjoj liniji ako ništa drugo zaštitit će ih od uručivanja pravnih akata koji nisu u skladu ili suglasju sa odredbama kaznenog procesnog procesnog i materijalnog prava Republike Hrvatske, a što je velika pomoć ovim procesima kojim se njima rješavaju. To je jedno. A kada je govorio o deklaraciji on je nazivao svakakvim izrazima, svakakvim riječima i osporavajući je poziva na međudržavni dogovor ili sklapanje međudržavnog ugovora. Očito deklaraciju ni pročitao nije, jer je suština deklaracije u točki 2. zapravo pozivanje rješavanja ovih problema sklapanjem međudržavnog ugovora.

Uključite se. **Milinković, Stjepan (HDZ)** I ja sam primijetio netočne navode, ja sam se bio uključio, a naravno i onaj gdje je rekao kolega Kajin da ovaj zakon škodi optuženima. To je apsolutno netočno. Ali evo sad pod kraj mandata, budući da sam puno puta s vama se sučeljavao, dok potvrđujemo onu svoju tezu da je s vama bolje razgovarati o nogometu, a ne o politici, a poglavito ne o nacionalnim interesima, jer vi i ja potvrđujem svoju tezu da vi tu politiku ne razumijete,

se ne razumije./… Dodjeljujem vam opomenu, zbog toga što si uzimate pravo da govorite mimo nego što ste dobili riječ. Hvala lijepa. U ime predlagatelja, uvaženi Davorin Mlakar, ministar uprave. Izvolite. govor uvaženog zastupnika Kajina ja ću reći prvo da se ja s njim u jednom dijelu apsolutno slažem, u onom početku da bi on trebao govoriti o nogometu, bojim se da ni za to nije kvalificiran, ali vaša kvalifikacija dokumenata Vlade koji su dostavljeni Saboru da se o njima raspravlja, i da eventualno usvoji prijedlog i donese deklaraciju, sve ono što ste rekli i to prilično grubim izrazima, mislim prvo da je bilo nepotrebno. Mogli ste i reći da se ne slažete, mada kada ste čitali uvod ili preambulu deklaracije ispalo je da se sa svime što ste pročitali slažete. Ono što ste vi pročitali u 30-ak sekundi su neki temeljni principi koji se očituju i u međunarodnim ugovorima, i u dokumentima međunarodne zajednice koje smo mi ovdje nastojali ponoviti kao razloge i temelj za donošenje deklaracije. Ocjenjujući deklaraciju vašim grubim riječima ocijenili ste i dokumente na kojima se ona temelji, s obzirom da mislim da nema potrebe ponavljati i rezolucije Vijeća sigurnosti i opće skupštine Ujedinjenih naroda dokumenti na kojima se bazira i uvod u ovu deklaraciju su i druge rezolucije i deklaracije između ostalih i deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s poveljom Ujedinjenih naroda, kao i deklaracija o nedopustivosti miješanja u unutrašnje poslove država. važeći dokumenti koji nisu obvezujući samo za Republiku Hrvatsku, nego i za Republiku Srbiju za koju držimo da ih je prekršila svojim internim zakonodavstvom i zato smo kao izraz, ako hoćete i dobre volje, pozvali da i to pitanje riješimo međudržavnim ugovorom, jer se ono drugim načinom i ne može riješiti. Ovo što ste vi govorili o praksi i o tome da li Vlada ili može ili ne može riješiti to pitanje i da to pitanje po vama može riješiti koalicijska Vlada, pa to je točno. Ovo je koalicijska Vlada koja to pitanje rješava i svojim internim zakonodavstvom, ali i prijedlogom međudržavnog ugovora koji će onda urediti pitanja nadležnosti i jedne i druge države u odnosu na zločine o kojima se ovdje govori. malo bolje promislili, mislim da je dovoljno bilo da kažete da se slažete s ovom deklaracijom. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Ovo kolaciona Vlada gospodine ministre ne može niti podignuti spomenik pokojnim Srbima u Varivodima, za početak. No ja sam citirao, kao što ste primijetili i predsjednika države koji kaže ne zakonu, ne deklaraciji. Citirao sam gospodina Bajića koji kaže ne činite ovo. Citirao sam profesora Smerdela, neke iz Europske unije. Gospodine ministre, to su ljudi koji su danas u velikoj većini u Republici Hrvatskoj, a vi i vaša politika u jednoj velikoj manjini. Zahvaljujem. Mi ćemo sada prekinuti, jer sam zamoljen od nekoliko predsjednika odbora, odbori zasjedaju i treba i zasjedati da riješe neke važne točke koje će biti na koje će biti na dnevnom redu, pa ćemo nastaviti u 15 sati. Prvi na redu je uvaženi Dinko Burić, u ime kluba HDSSB-a. Hvala lijepa. Hvala